Прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. зал. Будь ласка, займаємо робочі місця.

Готові, так? Отже, прошу провести реєстрацію, прошу зареєструватися. 16:05:08 Зареєстровано 333 народних депутати. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, нагадаю вам, що ми продовжуємо розгляд проекту Закону (8528) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання відпусток працівників театрів. І також, колеги, хочу повідомити, що вчора до нас звернувся Сушкевич, Уповноважений Президента з питань ветеранів, з проханням розглянути проект Закону про внесення змін до І також з цим проханням зверталася на Погоджувальній раді голова Комітету з питань податкової політики Ніна Южаніна. Він стоїть наступним після цього закону, і у нас є шанс його підтримати. Я прошу по фракціях провести консультації з приводу 8402, щоб ми змогли об'єднатися з цим залом і прийняти цей закон, це підтримка інвалідів і захист інвалідів. І тому я прошу всіх максимально змобілізовуватися, зараз ми продовжимо розгляд проекту Закону 8528. І зараз наш розділ – виступи від фракцій і груп. Тому прошу фракції і групи, які мають намір виступити по цьому законопроекту, записатися на виступ. Прошу провести запис. Будь ласка.

"Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов. Будь ласка. Шановний Андрій Володимировичу! Шановні колеги! Шановні українці! Я вже говорив по суті цього законопроекту з парламентської трибуни, тому зараз дуже коротко хотів би ще раз звернутися до представників всіх фракцій і груп з проханням підтримати цей законопроект не тільки за основу, а й в цілому. Якщо будуть якісь зауваження, можемо голосувати, звичайно, тільки за основу і після того переходити до повного розгляду, я маю на увазі, другого читання і прийняття в цілому вже пізніше. Але, як буде ваша ласка, прохання підтримати його одразу і за основу, і в цілому. Дякую за увагу. Дякую. Від фракції "Самопоміч" слово надається Ірині Подоляк. 16:07:54 ПОДОЛЯК І.І. Шановні колеги, як я вже зазначала раніше, цей законопроект внесений з грубим порушенням Регламенту, бо абсолютно аналогічний законопроект ми з вами уже відхилили у Верховній Раді. Але тим не менше, він є, він зареєстрований, ми його розглядаємо. Хочу сказати, що цей законопроект не має нічого спільного з підтримкою творчих працівників. Він лише посилює корупційну складову у театрах, тому що буде змушувати творчих працівників, перебуваючи, де-факто займаючи посаду, гастролювати за кордоном на певних умовах. Тому що чи ця відпустка буде тривати півроку, чи ця відпустка "творча" так звана буде тривати 9 місяців, це буде залежати від керівника театру. Крім того, ми руйнуємо систему, яка працює в театрах: є ставка, є людина – людина працює. Для тих виконавців і творчих працівників, які хочуть гастролювати за кордоном, а саме для таких десятьох солістів в Україні цей законопроект є, є прекрасний інструмент, який називається укладення цивільно-правової угоди, де всі національні театри України можуть укласти, на скільки завгодно виступів, на скільки завгодно вистав цивільно-правову угоду, належно оплатити. І людина може гастролювати за кордоном, співати на оперних сценах чи грати в інших театрах, але за нею не залишається порожня ставка в нашому театрі. якщо мова йде про, так звану, популяризацію наших національних театрів за кордоном, то ніхто не може змусити закордонні театри писати на своїх власних афішах, що той чи інший соліст, що той чи інший музикант є працівником, наприклад, Національної опери України. Це безглуздо, такого немає ніде у світі, і такого принципу, який пропонується в цьому законопроекті, немає в жодній в жодній країні і в жодному театрі світу. Є контракт, є умови контракту, є перелік виходів на сцену, є виступи. Те, що тут пропонується, давайте ми ще запропонуємо тоді вчителям або лікарям обіймати ставку, а потім їхати за власний рахунок працювати за кордоном на 3-4 місяці, півроку чи 9 місяців. Просто це неприпустимий законопроект. І прошу, так як ми його не проголосували у червні минулого року, так само не підтримувати його. Дякую. Дякую вам. По фракціях більше нема бажаючих? Переходимо до виступів від депутатів. Прошу включити запис на виступи від народних депутатів, 15 хвилин. Будь ласка.

А вам об'єднати виступи, так? Будь ласка, 3 хвилини. 16:11:44 КАПЛІН С.М. Я б хотів, користуючись нагодою, звернутися до наших співвітчизників, які продовжують дивитися цей театр абсурду і продовжують, продовжують дивуватися, як така Верховна Рада "працездатна", "продуктивна" (все в лапках) може продовжувати працювати. Я вважаю, що ніяких перспектив до прийняття ні постанови, яку просять люди, про зменшення ціни на газ, ні зарплат, ні підвищення зарплат, ні підвищення пенсій, ні в цілому модернізації соціальної політики, на жаль, в нашій державі зробити неможливо. я у перерві спілкувався з громадянами на вулиці і вони у якості відгуку на мої ідеї, пропозиції сказали подібні ініціативи. є ті речі, які об'єднують сьогодні народних депутатів України. Напередодні Дня захисту дітей чому б нам не прийняти законопроект, який ми зареєстрували кілька днів тому, який передбачає кримінальну відповідальність, санкцію від 5 до 7 років, а за повторення від 7 до 10, за рекламу наркотиків на фасадах наших будинків?

реклама наркотиків. П'ята і дев'ята школи, які обслуговують три мікрорайони, одні з найбільших шкіл. На школі, на воротах для футболу, на стінах приміщень, які знаходяться поруч, біля чотирьохсот І при цьому при всьому постійно їздять патрульні машини, всі вдають якусь любов до дітей, проводять фестивалі. Отут фестиваль, а отут обписано все наркотою. Чому б нам зараз, тоді, коли важко приймати політичні рішення, рішення, пов'язанні з додатковими видатками із державного бюджету, не зосередитися, дорогі друзі, і не прийняти відповідні законопроекти, які не потребують абсолютно ніякого фінансування – ні секвестру бюджету, ні перегляду фіскальної політики, збільшення податків, появі нових податків, але те, що врятує долі сотень тисяч, може мільйонів наших співвітчизників. Адже ви знаєте, що за статистикою наша країна друга чи третя у Європі чи п'ята у світі чи шоста за темпами поширення наркотиків серед молоді, серед дітей. Третя важлива складова – соціальна політика. Ну, що заважає народним депутатам України зібратися і прийняти законопроект, який, до речі, напрацював "Народний фронт" разом зі мною (це той унікальний випадок, коли "Народний фронт" разом із головою Комітету соціальної політики напрацював законопроект, який є позитивний і який є проривний в соціальній політиці), стягувати єдиний соціальний внесок із заробітної плати урядовців, які мають по 120, по 150, 200, 300 тисяч зарплати. Не з 55 тисяч, як у Коболєва, або… Чому б нам не прийняти законопроект, який дозволить профінансувати, зокрема, ті видатки, які потрібні для тих людей, які просять Герасимова їздити працювати за кордон. Театрал. збільшення бази стягнення єдиного соціального внеску дасть державі 12 мільярдів гривень. Ми мали перемовини і з міністром соціальної політики, і з профільним віце-прем'єром, і Прем'єр-міністром України. І це ті кошти, які сьогодні конче потрібні для державного бюджету. я ще раз хочу наголосити, шановні укр аїнці, за вас роботодавець платить із тіла 55 тисяч гривень до 55 тисяч гривень внески в Пенсійний фонд. Тобто все забирають до копійки, штани останні знімають, розбивають і роздягають, а можновладці, такі як Рева з зарплатою 250-300 тисяч гривень і його заступники з зарплатою 60, 70, 80 тисяч гривень платять єдиний соціальний внесок тільки з 55. Це справедливо? усьому світі працює ефективна, прогресивна або в крайньому випадку регресивна система, коли в залежності до збільшення надходжень у вигляді заробітної плати зменшується ставка, але недоторканної суми немає. Це до питання, де взяти 12 мільярдів гривень доходів. Державна фіскальна служба давно забила на адміністрування єдиного соціального внеску. І ми недоотримуємо, згідно знову ж таки розрахунків уряду, біля 7 мільярдів гривень, тому що невигідно займатися цим податком податківцям. І Пенсійний фонд давно просить: передайте нам права адмініструвати. І давайте ми знайдемо ці додаткові 7 мільярдів гривень для того, щоб знову ж профінансувати подібні законопроекти, і тоді ніхто нікуди не буде їхати. І ми не будемо принижуватися і говорити про те, що тут вони українці, а тут вони не українці, бо поїхали працювати за кордон, виступати там, займатись творчою діяльністю. Чому, врешті-решт, ми не переглянемо, ви декомунізували абсолютно всі вулиці, більшість, кроме, до речі, вашого рідного міста Червонограду, шановний пане Голово. Все декомунізували повністю. Декомунізуйте систему нарахування зарплат і пенсій через зміну порядку методології обрахунку прожиткового мінімуму. Адже це ще радянська система, яка була запроваджена, здається, в 57-му році, де немає мобільних телефонів, як умова існування людини; де немає одягу, де немає сучасної техніки і інформаційних технологій, на які витрачають люди, люди Давайте переглянемо, що ж ви ховаєтесь за цими законами, щоб людям платити менше грошей. Ви знаєте, на закінчення я хотів би попросити, ви часто порушуєте Регламент, порушили, коли 3 роки не відпускали мене із фракції, бо вам треба було 226, щоб розказувати Міжнародному валютному фонду, що у вас є коаліція. Поруште його ще раз, перенесіть цей дуже важливий закон на розгляд на четвер. Перенесіть і перегляньте той закон, який ми провалили по ветеранам. Півмільйона наших співвітчизників, які ризикували своїм життям, були позбавлені через відсутність… 30 секунд, будь ласка. дивиться на вас тут, на ваші фракції і при цьому проголосує за вас на наступних виборах, не будуйте таких надій. Люди хочуть повного перезавантаження. І лише поодинокі народні депутати залишаться в українській політиці. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу, колеги, всіх голів фракцій запросити депутатів в зал. Я прошу Секретаріат Верховної Ради України запросити депутатів в зал. Заключне слово. Артур Герасимов – заключне слово, 1 хвилина і переходимо до голосування. Будь ласка, від авторського колективу Герасимову – одна хвилина. І прошу всіх повернутися на робочі місця. Заключне слово, будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, шановні українці! Закон є надважливим. Прохання всіх згуртуватися і підтримати цей законопроект. Якщо він не буде ухвалений, то я думаю, що наступної сесії треба буде обов'язково знову вносити такий законопроект, згідно правил Регламенту, і обов'язково його і підтримати. Тому що я хотів би нагадати те, що вже говорив в своєму виступі з трибуни. Цей законопроект не народився як теоретична ініціатива. Законопроект був народжений творчою інтелігенцією, творчою громадськістю під час спілкування. І тільки після того, як ця проблематика була озвучена, і ми як народні депутати її почули, вона була опрацьована разом з представниками творчої громадськості і оформлена як законопроект. Тому, шановні колеги, прохання підтримати виключно зеленими кнопками і виключно позитивним голосуванням цей законопроект. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. Прошу всіх зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування… (Шум у залі) Були щойно виступи депутатів. Просто треба було записуватись і бути уважними. Виступи від депутатів були і був запис. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання відпусток працівників театрів (№ 8528) за пропозицією комітету за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати за основу. Голосуємо. Рішення не прийнято – 134. Наступна: повернути в комітет для підготовки на повторне перше читання. Хто підтримує, я прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. І заключна пропозиція: повернути автору законодавчої ініціативи проект Закону 8528. Хто підтримує дану пропозицію, прошу голосувати.

Рішення не прийнято. Таким чином проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання відпусток працівників театрів (8528) відхилено. Колеги, я поставлю наступних два законопроекти на сигнальне голосування. Перший з них – проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права (9438). Прошу проголосувати, прошу підтримати. Це сигнальне голосування. Прошу підтримати. У У ньому були звернення великої кількості громадських діячів. 16:23:15 За-103 Але рішення не прийнято. І наступний 9353, це проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування (9353). Сигнальне голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Сигнальне.

Таким чином, колеги, можемо перейти до того проекту закону, по якому є повне об'єднання в залі. Мене повідомили, що всі фракції його підтримають. На ньому наполягала Ніна Южаніна на Погоджувальній раді. Це проект Закону про внесення змін до (№ 8402). І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

Рішення не прийняте. І ми розпочинаємо розгляд за повною процедурою. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань податкової та митної політики Южаніну Ніну Петрівну. Запрошую вас до трибуни.

Шановні колеги, доброго дня. Поскільки міністр фінансів зараз під'їде і буде доповідати по цьому законопроекту, я хочу доповісти рішення комітету. просили поставити його в порядок денний на ці дні, поки ще ми здатні проголосувати такі зміни, і пояснювала чому. Тому що проектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України. Зокрема, пропонується слова "інвалід", "інвалід війни" та "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "особа з інвалідністю внаслідок війни" та "дитина з інвалідністю" у відповідних відмінках і числах. Звісно, Головне науково-експертне управління висловило до законопроекту зауваження і вказало, що законопроект потребує техніко-юридичного доопрацювання, а також, що внесення таких поодиноких змін дрібного характеру до окремих законів не призводить до повного вирішення проблеми із зміни… зі щільним порядком, сквозним порядком по всьому законодавству даної термінології. Але в першому читанні такий законопроект може бути прийнятий за основу. При цьому слід зауважити, я наголошувала на засіданні Погоджувальної ради про те, що в цей час, коли ми розглядали цей законопроект в комітеті, до нас звернувся Уповноважений Президента з прав осіб з інвалідністю щодо того, що громадські організації, де працюють такі особи, а їх біля 10 тисяч, дуже занепокоєні тим, що добігає пільга, яку вони застосовували протягом останніх років, в цьому році. І оскільки новий парламент запрацює не скоро, і, можливо, буде не на часі приймати такі нібито, нібито, на перший погляд, дрібні зміни, але які значать для певних людей, мають величезне значення, вони просили нас до цього законопроекту додати норму щодо продовження нульової ставки по ПДВ до кінця 2025 року, тобто ще на 5 років. Тому, враховуючи вищезазначене, Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на своєму засіданні 10 квітня 2019 року рекомендував Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (реєстраційний номер 8402), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу, доповнивши розділ І новим пунктом 7 такого змісту: в абзаці першому пункту 8 підрозділу ІІ розділу ХХ "Прикінцеві положення" цифри "2020" замінити цифрами "2030 рік". Таке рішення підтримали більшість членів комітету, присутніх на засіданні, і прошу підтримати дане рішення комітету. Дякую. Залишайтеся, будь ласка, при трибуні. І прошу народних депутатів записатися для запитань до співдоповідача.

Запрошую до слова народного депутата Острікову. у відповідність з офіційним перекладом Конвенції про права осіб з інвалідністю і не маючи застережень щодо голосування за цей законопроект за основу, водночас хочу уточнити, яким саме підприємствам пропонується рішенням комітету продовжити строк нульової ставки з ПДВ, чим вони важливі для української економіки? І чи не вважаєте ви, що, можливо, доцільніше було б розглянути питання не надання точкових пільг тим чи іншим категоріям підприємств, а раз і назавжди скасувати податок на прибуток і замінити його податком на виведений капітал, який якраз і стане рушієм системних змін у нашій економіці приростом як зовнішніх, так і внутрішніх інвестицій, зростанням додатковим валового внутрішнього продукту і, власне, стимулюванням для підвищення заробітних плат? Дякую. Дякую, колего, за запитання. Справа в тому, що ви прекрасно знаєте, що такого роду підприємства мали б підтримуватися державою цільовою допомогою. оскільки ми не змогли в певних роках навіть підступити до цієї теми, щодо цільової підтримки з державного бюджету, ми маємо хоча би через такі механізми надати можливість здійснювати діяльність цим підприємствам. До речі, їх кількість катастрофічно зменшується, ще до анексії Криму їх було десь до півтисячі, 480 підприємств. Зараз їх налічується 270 підприємств, звісно, працює 9 тисяч 700 осіб. Але це люди, які зайняті, які створюють додану вартість, і якраз нульова ставка допомагає їм, надає той ресурс для подальшого розвитку діяльності таких підприємств. Ця сума абсолютно для бюджету незначна, за 2018 рік така пільга склала 390 мільйонів. За 2017 рік ще… Дякую. Запрошую до слова народного депутата Спориша. Ніна Петрівна, вас розглядає… даний законопроект Кабінету Міністрів. І, звичайно, соціальний захист людей з інвалідністю є і повинен бути, скільки б тут не було, ми завжди повинні на це звертати увагу. Але сама зміна термінів, це також "інвалідність", "особа з інвалідністю", це, дійсно, дає позитив тим людям, які сьогодні мають… які є особами з інвалідністю. Але скажіть, будь ласка, а після 30-го року що тут вже буде… щось може змінитися, те, що ми переносимо з 20-го на 30-й рік? Дякую. Я, з вашого дозволу, колега, закінчу відповідь на перше питання, тому що воно, насправді, було дуже цікавим. Тобто дивіться, через такі механізми ми здійснюємо підтримку діяльності таких підприємств. При тому, що перевірити їх, зловживань там зовсім немає. Тобто я з усіх сторін намагалася намагалася дістати інформацію щодо таких підприємств, чи є якісь зауваження з боку центральних органів виконавчої влади? Немає. Це, по-перше. По-друге, нам, насправді, було б для більшості підприємств створювати такі додаткові умови, які би дозволяли розвиватися і вкладувати в операційну діяльність більше коштів для збільшення робочих місць місць і збільшення ВВП країни в цілому. І тому, коли ми говоримо про податок на виведений капітал замість податку на прибуток, я думаю, що ми продовжимо цю тему після того, як з'являться у нас нові законопроекти щодо такої заміни. І я також готова подати… зареєструвати такий законопроект, але через місяць, мабуть, ми дамо таку можливість новому Президенту, оскільки… Будь ласка, 30 секунд завершуйте. ЮЖАНІНА Н.П. …оскільки в них є також бачення кардинальних замін і податку на прибуток податком на виведений капітал. Ми з вами, колеги, 150 чоловік парламентарів цього скликання зареєструємо відразу або альтернативний, або через місяць зареєструємо свій законопроект, як це ми з вами зробили ще раніше. Тепер, що ви задали, шановний колего, ваше питання, чи втратить дію ця пільга. Так, втратить. Вона має термін дій… Будь ласка, ще 30 секунд і прошу завершувати. ЮЖАНІНА Н.П. …чому і стурбовані якраз представники таких організацій, і звернулись до Уповноваженого Президента з прав осіб з інвалідністю, щоб ми зараз цим парламентом продовжили на більший строк, щоб вони спокійно продовжували працювати. Тому мені дуже жаль, що у нас так мало колег. Я не знаю, що треба зробити, але ми не маємо точно провалити цей законопроект, ну, тому що, мені здається, і всі попередні соціальні законопроекти, це… Дякую. І ще одне запитання, будь ласка, народний депутат Острікова. оскільки пропонується продовжити дію нульової ставки при оподаткуванні ПДВ операцій з постачання товарів підприємствами, які є засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, я би хотіла, щоб ви більш детально нам розповіли, які саме це підприємства, які товари вони виробляють, тобто на постачання, яких саме товарів буде діяти ця нульова ставка. І друга річ. Згідно з меморандумом з МВФ був пункт, який забороняв, точніше, українська влада взяла на себе зобов'язання утриматися від введення додаткових пільг. Чи не буде таке голосування перешкодою для подальшої співпраці України з МВФ? Щодо податку на виведений капітал, ми з вами є співавторами того тексту, який був внесений Президентом Порошенком в парламент, який вважається відкликаним у зв'язку з тим, що змінився Президент. Тому я повністю підтримую вашу думку про те, що зараз новому Президенту, дійсно, треба дати час виконати обіцянки його передвиборчої програми і після того вже вивчати його текст і… …і приймати після цього рішення, чи вносити альтернативний законопроект, чи підтримувати ту редакцію, яка, я вірю, буде ним внесена на виконання обіцянок українським підприємцям. Дякую. Я хочу розпочати з кінця вашого запитання. Я сподіваюся, що всі ті, хто обіцяв людям і наполегливо продовжував боротьбу за те, щоби цей законопроект був розглянутий в залі, ми, все ж таки, зробимо те, що я тільки що сказала – через місяць ми зареєструємо цей законопроект, ми над ним працювали більше трьох років. Я вважаю, що він є виваженим і прийнятним для прийняття в залі. І саме головне, чого стосувалося, початок вашого питання, я не можу зараз в розрізі видів діяльності назвати, що саме зараз виготовляють такі громадські організації, але, ви розумієте, коли мені сказали, що вони навіть експортують свої товари, я була дуже здивована. Тобто ми – великі молодці, тому що в них не тільки споживання на внутрішньому ринку і не стільки на внутрішньому ринку, як експорт цієї продукції, яку вони виготовляють. друге питання, що це не суперечить меморандуму з МВФ, тому що це не нова пільга, а продовження пільги, …і тим більше, що розмір пільги не є значним для бюджету, і це точно не втрата для бюджету. Дякую, дякую, пані голова комітету. Ви можете повернутися до свого робочого місця. І я запрошую головного доповідача – заступника міністра фінансів пана Андрія Граділя.

Шановні народні депутати, шановні присутні, проектом закону, розробленим Мінфіном на виконання плану організаційної підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 07.06.2016 за №1490 про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї". Метою законопроекту є приведення чинного законодавства в частині соціального захисту осіб з інвалідністю у відповідність з офіційним перекладом Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї. Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, відповідно до яких слова "інвалід", "інвалід війни" та "дитина- інвалід" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "особа з інвалідністю внаслідок війни" та "дитина з інвалідністю" у відповідних відмінках і числах, що відповідають термінології, яка використовується в Конвенції про права осіб з інвалідністю та Факультативному протоколу до неї. Фінансово-економічне обґрунтування: реалізація проекту Закону не потребує додаткових видатків з бюджету. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Я прошу записатися на запитання до шановного доповідача. Шановні колеги, в зв'язку із тим, що в нас пан доповідач заощадив час на доповіді, в нас буде більше для запитань. Прошу записатися. Всі колеги, які записалися на запитання, матимуть змогу їх поставити доповідачу. Будь ласка, пані Острікова. Доброго дня. Шановний пане доповідач, оскільки, ну, цей законопроект нема що дискутувати, змінювати термінологію у відповідності з конвенцією, безумовно, треба. Але, знову ж таки, Головне науково-експертне управління звертає увагу на низьку якість законопроекту, підготовленого Міністерством фінансів, на те, що він містить техніко-юридичні недоліки, навіть не в усіх статтях ви внесли виправлення. І тому я хочу вкотре звернути увагу на те, що Міністерство фінансів, яке мало би бути органом, що формує податкову політику, вкотре демонструє низьку якість законопроектної роботи. У зв'язку з тим, що даний законопроект пропонується рішенням комітету доповнити продовженням пільги, а пільга вплине на показники бюджету, у мене до вас питання по бюджетному процесу. Чи вже Міністерство фінансів хоч в бюджетній політиці виконує свої зобов'язання? Як передбачено Бюджетним кодексом, до 15 травня нинішнього року подало в уряд Бюджетну декларацію? Дайте, будь ласка, відповідь, що у нас сьогодні відбувається з бюджетним процесом, бо з формуванням податкової політики, очевидно, ви пасете… Дякую. Звичайно, погоджуюсь. Висновки Головного експертного управління, вони підтримуються, наші зміни до законопроекту, там є незначні недоліки щодо нормотворчої документації, але вони переважно будуть враховані, і тут нема особливих проблем. Що стосується бюджетного процесу, ми зараз, ви знаєте, плануємо подати Бюджетну декларацію, трирічну Бюджетну декларацію. Зараз вона готується і буде найближчим часом подана вже на розгляд уряду, де формуються бюджетні, основні показники Державного бюджету на наступні 3 роки. Ми встигаємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, наступне запитання так само від пані Острікової. Шановний доповідачу, тобто фактично ви щойно визнали, що ви порушили строки, передбачені Бюджетним кодексом, оскільки там зазначено, що Міністерство фінансів до 15 травня року, що передує плановому, подає Бюджетну декларацію на розгляд Кабінету Міністрів України. Як мені відомо, 15 травня вже пройшло. Чи є Бюджетна декларація? Це перше питання. Друге питання. Хто сьогодні займається митною політикою? Назвіть мені, будь ласка, в Міністерстві фінансів прізвище посадової особи, бажано на рівні заступника міністра, яка сьогодні опікується митницею, митною справою, митною політикою. Тому що, згідно Митного кодексу, Міністерство фінансів є також органом, який формує не тільки податкову, а й митну політику. Сьогодні в ДФС фактично всі люди, які займалися митною політикою, заступники відповідні профільні, звільнені, конкурс по призначенню керівника на нову державну митну службу заблокований, нова митна служба не створена. Виникає питання: хто сьогодні в державі відповідає за митну справу? Назвіть мені прізвище цієї людини. По першому питанню. Ви процитували і навели дати, що стосується річної декларації, воно не стосується трирічної декларації. А я не визнавав і не визнаю, що ми порушуємо будь-який термін, і це не може посилатися річна, трирічна бюджетна декларація. Щодо по другому питанню. Це не питання порядку денного, я не знаю, хто там як формує цю політику. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, наступне запитання, народний депутат Іван Спориш. Іван Спориш, 15 округ, Вінниччина. Звичайно, дуже приємно, що, все-таки, ви разом із податковим комітетом однієї думки. Тому що, звичайно, досить такі важливі зміни, і вони повинні бути, тому що все-таки термін "з інвалідністю", "людина з інвалідністю" і таке інше це є так і повинно так бути. Але разом з тим я хочу задати слідуюче запитання. Ви сказали, що на дану зміну закону не потрібно абсолютно ніяких коштів із бюджету. Мені здається, що немає жодних таких змін і таке інше, щоб не потребувалися ці кошти. То все-таки це так чи ні? Дякую. так, я хочу сказати, що в нас, Міністерства фінансів повністю співпадає думка з податковим комітетом Верховної Ради з цього питання. Що стосується додаткових видатків, і дійсно це не потребує додаткових видатків, тому що якщо якісь видатки і будуть, їх можна абстрагувати, і вони будуть здійснені за рахунок коштів, передбачених головним розпорядником на виконання їх основних функцій. Тому додатково з державного бюджету, як я і зауважив, кошти для реалізації даного законопроекту не потрібні. Шановний пане Граділь, ви сьогодні тут презентуєте не себе і не свій напрямок роботи, а Міністерство фінансів України як центральний орган виконавчої влади, який відповідає за формування податкової

товари, які виробляються підприємствами, заснованими організаціями інвалідів, експортуються, відповідно це питання митної політики. І оскільки пільга буде впливати на показники бюджету - це питання бюджетної політики. Тому, будь ласка, дайте чітку відповідь на моє попереднє запитання, яка посадова особа в Україні сьогодні відповідає конкретно за напрямок митної політики.

Шановний колего з уряду, я все ж таки хочу зазначити, що ви як цілий заступник міністра фінансів мусите знати, хто опікується напрямком митної політики в Міністерстві фінансів, яка прямо входить в предмет його відання. Якщо ви цього не знаєте, то вам не місце, мабуть, в цьому міністерстві. Це перша позиція. Друга позиція безпосередньо стосується тексту даного законопроекту. Чи рахувало Міністерство фінансів фіскальні втрати від надання пільги? І чи не стане це перешкодою для подальшої співпраці з МВФ, враховуючи те, що українська влада, зокрема, і міністр фінансів, підписалась під тим в меморандумі, що ми не будемо давати нових пільг? Будь ласка, ваша відповідь. Будь ласка, ваша відповідь, пане Граділь. Шановна пані, у нас сьогодні 8402, дитина-інвалід, особа з інвалідністю. Які пільги? Які зміни? Шановний пане заступник міністра фінансів, ну, я хочу звернути вашу увагу, що коли депутати задають запитання, на них треба відповідати. Я розумію. Я розумію, але така є парламентська демократія. Будь ласка, наступне запитання, пані Южаніна, вам слово. 16:48:48 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, я хочу внести ясність, оскільки заступник міністра, представник Міністерства фінансів, не в курсі про те рішення, яке прийняв комітет. Це ж очевидно. Ви задаєте питання людині, яка не знає, про що говорилося в комітеті. І це, до речі, вам зауваження, Міністерству фінансів. Коли ми приймаємо якісь додаткові рішення при розгляді питань в комітеті, ви не в курсі. Вони вже давно вивішені, є на сайті Верховної Ради, чому ви з ними не ознайомлені? саме те питання, на яке ви мали би відповісти. Тому що за рішенням комітету дію тимчасової норми щодо нульової ставки, яка застосовується до продажу товарів і послуг для підприємств, заснованих громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, ми продовжуємо до 2030 року. Я вибачаюсь, колеги, не на 5, а на 10 років. Тобто ця норма має залишитися постійною. Але оскільки по технічному написанню Податкового кодексу вона не може перенесена бути в постійну, ми її весь час продовжуємо. І наразі ми її термін збільшуємо до… Будь ласка, завершити одну хвилину. І дайте, будь ласка, відповідь, тому що ви все рівно ж відчуваєте, хоч ви і не читали, що запропонував комітет, але ви вже зрозуміли з моїх слів. Тому дайте відповідь, будь ласка, нам на наше запитання. Підтримуємо пропозицію комітету. для того, щоб мати можливість на комітетах як би в першу чергу вести профільну дискусію. Колеги, у нас вже є виступи і доповідача, і співдоповідача. І зараз ми переходимо до обговорення. Будь ласка, прошу записатися від депутатських груп і фракцій на обговорення цього законопроекту.

Будь ласка, пані Южаніна вам слово. Шановні колеги, я хотіла би ще, все-таки, дати таку узагальнюючу довідку, щоб ми всі розуміли, які підприємства вважаються такими, що можуть скористатися пільгами, пільгою, про яку я тільки що сказала. До таких підприємств відносяться саме ті, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, де не менше 50 відсотків штатних працівників є особи з інвалідністю, їх, саме їх фонд оплати праці складає не менше 25 відсотків від загального фонду оплати праці по всьому підприємству. І це лише на товари, які виготовлені безпосередньо ними. Тобто не для продажів, не перепродажів, ніякої іншої продукції, чим та що виготовляється ними, не підпадає під цю пільгу. Ще хочу донести до відома всіх, те, що у нас діє нульова ставка зараз для всіх товарів і послуг.

Додайте, будь ласка, хвилину пані Южаніній. Прошу. ЮЖАНІНА Н.П. Ви маєте розуміти, що у нас в Податковому кодексі є постійно діюча норма щодо застосування нульової ставки з ПДВ для товарів і послуг, які експортуються. Тому в постійно діючу норму, колеги, які мені задавали питання, чому ми не зробимо це постійно діючою нормою, ми її перенести не можемо. Тому з самого початку існування Податкового кодексу завжди така норма для осіб… для підприємств, заснованих громадським об'єднанням осіб з інвалідністю, це зараз ми вже так їх називаємо, ця норма весь час продовжується. Тому не будемо втрачати час. І оскільки дуже люди стурбовані тим, що далі буде відбуватися в країні і відносно пільг, і відносно них, прошу, щоб саме ми, наше скликання, надали їм можливість більш стабільно відчувати себе в цьому житті і працювати 10 років, не думаючи про те, що вони далі будуть робити. Тому прошу, щоб ми всі однозначно розуміли, що це не якась додаткова така, знаєте, недобра норма, з якої можуть скористатися в недобрих цілях або в цілях зловживання. Це буде виключно саме направлена направлена норма на підтримку таких підприємств, заснованих громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, і тільки додасть їм можливості в подальшому працювати. Ще раз наголошую: чисельність цих підприємств значно скорочується і це погана тенденція. Адже ми маємо надавати можливості таким підприємствам – людям об'єднуватися і спільно працювати. Саме їх працевлаштування – це наш обов'язок надати можливість людям самим заробляти на своє життя. І тому мені здається, що ця норма може бути підтримана всіма. Лише я хвилююсь за те, чи вистачить у нас 226 голосів. Якщо цього не відбудеться, ну, просто я не знаю, чи є якісь технічні можливості переносити голосування на четвер. Я думаю, що ми не маємо можливості втрачати і взагалі втрачати втрачати віру людей в нас. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. На жаль, Ніна Петрівна, немає можливостей переносити, але є можливість зараз змобілізувати максимально людей. У нас голосування відбудеться орієнтовно за 20 хвилин. Це достатній період, щоб усі представники фракцій змогли змобілізувати своїх людей, щоб вони прийшли, наголошую, на свої робочі місця. Підтримка людей з інвалідністю це є обов'язок кожного народного депутата. Через 20 хвилин я прошу усіх бути на своїх робочих місцях, хто веде переговори, хто є в кулуарах, ви зараз маєте змогу всіх максимально змобілізувати, щоб були в залі. Я маю на увазі усі фракції і групи через 20 хвилин повинні бути на своїх робочих місцях. І немає ніякого оправдання, чому народний депутат не на своєму робочому місці, жодного. Тому прошу за 20 хвилин всіх змобілізувати і привести в зал. Зараз надаю слово для виступу від "Опозиційного блоку" Долженкову Олександру Валерійовичу. Хто ще хоче виступити із фракцій, повідомте. Будь ласка. 16:56:18 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Олександр Долженков, "Опозиційний блок". Шановні громадяни України, шановні колеги, зараз розглядається суто технічний законопроект, жодних змін щодо надання пільг, щодо створення будь-яких інших сприятливих умов для осіб з інвалідністю цим законопроектом не створюється, оскільки підприємства, прибуток яких був звільнений від оподаткування податком на прибуток, штатної чисельності яких складається з осіб з інвалідністю, цей режим був завжди, він ще з 2000-х років існував в тому чи іншому вигляді. Фактично, цей законопроект спрямований на уніфікацію термінологічного апарату, який стосується перейменування "інваліду" на "особу з інвалідністю". Тобто, по суті, він є технічний, спрямований на уніфікацію, він не змінить суттєвого становища з точки зору оподаткування осіб з інвалідністю. Що стосується результативності голосування. Шановний пане Голово, ви прекрасно знаєте, що депутатів немає в залі пленарного засідання. "Опозиційний блок", звичайно, буде підтримувати будь-які ініціативи, які спрямовані на підсилення захисту осіб з інвалідністю. Але, на жаль, ми мусимо констатувати, що достатньої кількості голосів зараз немає. І тому в мене прохання ініціювати розгляд цього питання саме в четвер. Можливо, ми маємо, будемо мати можливість підтримати зазначену законодавчу ініціативу. Безперечно, її потрібно підтримувати. Ми маємо моральний обов'язок перед людьми не називати їх, врешті-решт, інвалідами, це особи з інвалідністю. І звичайно, всі повинні долучитися до підтримки зазначеної законодавчої ініціативи. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І тому я попередив, щоб за 20 хвилин голови фракцій змобілізували усіх в залі. Такого не може бути, що людини немає на робочому місці, і не може бути. І мене чують усі зараз, і є представники усіх фракцій, і є змога зараз максимально запросити людей, бо я не знаю, де можуть бути народні депутати, окрім як на робочому місці. Не знаю і не зрозумію. Я не пропустив жодного закону і жодного голосування в сесійній залі, жодного. Я не розумію, чому інші народні депутати можуть вважати, що в свій робочий час вони можуть перебувати за межами сесійного залу. Тому я наголошую і нагадую ще раз, що через вже 15 хвилин буде голосування. Прошу всіх бути в залі. Від фракцій є ще бажаючі? Переходимо до виступів від народних депутатів, 15 хвилин. І прошу всіх уважно провести запис, хто має намір взяти участь в обговорені. 15 хвилин для народних депутатів. Будь ласка.

Шановні колеги, будь ласка, ми переходимо до виступів народних депутатів України. Я прошу, пані Южаніна, вам слово. Пані Острікова, ви не виступили від фракції, ми вам потім 3 хвилини надамо. Будь ласка. Шановний колега з "Опозиційного блоку", ми зараз говоримо про продовження пільги по ПДВ. На 10 років нульова ставка ПДВ. Я тільки це хотіла уточнити. Справді, це вже не технічний законопроект, він був в тій редакції урядовій, яку ми почали розглядати в комітеті. Але коли ми внесли зміну, яку я тільки що зачитала з трибуни, він вже є дуже значимий для цих людей. Бо нульова ставка по ПДВ для підприємств, заснованих громадськими організаціями осіб з інвалідністю, закінчується в кінці цього року. І саме велику стурбованість такі підприємства виразили в листі до комітету. Ми його розглянули і прийняли рішення продовжити на 10 років. Ця норма існує з моменту впровадження Податкового кодексу. Але вона не може бути постійною. Вона весь час підлягає розгляду в залі і перенесенню термінів її дії. Тому ми в черговий раз розглядаємо цю норму і продовжуємо на 10 років, щоби надати можливість більш стабільно працювати підприємствам і не зменшуватися в кількості, яка зараз прослідковується тенденція, а навпаки, збільшуватися.

до поваги, до прав людини, щоб в нас не було термінології, яка вже давно в світі не використовується. І тому, звичайно, це повинно бути просто проголосовано. Але проблема в іншому, що сесійна зала в нас порожня. А чому вона порожня? Тому що корупціонери поїхали на округи для того, щоб переобратися в парламент. І єдине, що я можу сказати, сьогодні відбулося встановлення справедливості: Саакашвілі повернули громадянство. Це є вироком режиму Порошенка, який займався переслідуванням інакомислення ви неодноразово зверталися до президії з проханням, щоб ми дотримувались Регламенту. Я дуже прошу, щоб ми в цьому з вами були спільні, дотримувались Регламенту, і щоб ви говорили по темі законопроекту, про внесення змін до Податкового кодексу України. Це перше. Я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. І, по-друге, заради справедливості, ви тільки з'явилися в сесійній залі. Я сподіваюсь, ви були не на окрузі. А зараз, будь ласка, прошу вас, я зараз прошу вас виступати по темі законопроекту. Дякую. Я так розумію, що головуюча в нас вже вживається в роль нового лідера партії Порошенка для того, щоб вирішувати, кому виступати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я сама вирішу, в якій ролі мені бути. Будь ласка, наступний виступ народний депутат Левченко. Дякую. Мене рекламувати не треба. Дякую. Прошу. Пане Сергію, я вам дам три хвилини потім, якщо у вас буде виступ по темі закону. По-перше, я хотів би звернутися до пані головуючої. Пані головуюча, я до вас звертаюся з увагою. Ви, будь ласка, будьте такі принципові, як ви тільки що були з паном Лещенком, до всіх інших депутатів, коли вони виступають не по темі, будь ласка. Тому що в нашій сесійній залі виступають не по темі дуже-дуже часто. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я дуже часто перериваю такі виступи. Дякую. Будь ласка. ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Але дуже часто не перериваються такі виступи, за якимось дивним збігом обставин, вони не перериваються, якщо виступають представники фракції БПП. Ну, це так, ремарка. Мій виступ буде, власне кажучи, по темі. Мій виступ буде по темі в якому плані? А мій виступ буде стосуватися того, а як треба було зробити, щоб цей законопроект був ухвалений? Тому що цей законопроект, насправді, зараз не буде ухвалений попри те, що він дуже потрібний і його треба ухвалити. Він не буде ухвалений, тому що зараз немає достатньо народних депутатів в сесійній залі України,

виконали обіцянку і розглядали в другому читанні Виборчий кодекс, по поправках ми йшли і таким чином використовували належним чином сесійний час, роботу Верховної Ради України, розглянули б Виборчий кодекс, то потім, після того, як ми розглянули Виборчий кодекс, ми б тоді могли цей законопроект ухвалити, і тоді він був би ухвалений. А так виходить так, що замість того, щоб займатися цією корисною справою, тут відбувається фарс, фантасмагорія, якийсь цирк, цей законопроект зараз дуже потрібний, буде, на превеликий жаль, провалений, тому що немає достатньо народних депутатів України, а ми могли би розглянути Виборчий кодекс. Тому я звертаюсь до президії: будь ласка, враховуючи те, що і ви також, пані Ірино, ви також взяв минуло тижня, відкриті списки минулого тижня, будь ласка, давайте ми почнемо вже завтра розглядати Виборчий кодекс, йдемо по другому читанню, розглядаємо всі поправки для того, щоб не провалювати такі важливі законопроекти, як цей проект 8402. А цей проект важливий розглянути вже після Виборчого тоді, коли народні депутати більшість повернуться з їхніх агітаційних поїздок і будуть готові розглядати серйозні законопроекти. Дякую за увагу. Дякую вам, шановний пане Левченко. Шановний пане Лещенко, я надам вам навіть ваші 3 хвилини слово на виступ, тільки ви будете виступати по темі законопроекту. Не зараз, а після всіх виступаючих. Будь ласка, народний депутат Пинзеник, вас до слова запрошую. Шановні колеги! Унікально простий і абсолютно безневинний закон, який передбачає в усіх законах, де вживається слово "інвалід", замінити словами "особа з інвалідністю". І якщо десь Мінфін пропустив якийсь закон, бо їх багато законів, де вживається цей термін, то я не думаю, що це проблема, і ми могли б схвалити його за основу і в цілому. Але після доповіді в залі цей закон перестав бути таким безневинним. Тому що чомусь тут з'являється норма, яка взагалі не має відношення до того, що хотів вирішити уряд, – поміняти слова, уточнити термінологію. Якщо ви уважно прослухали, тут з'являється нульова ставка ПДВ, продовження дії. Я не хочу вести навіть дискусії з приводу того, треба чи не треба цю нульову ставку, я хочу звернутись до керівництва Верховної Ради і до всіх колег. Уряд вніс закон, це перше читання, поправки можна вносити до закону, прийнятого в першому читанні. Давайте припинимо практику внесення правок Ми голосуємо за основу проект уряду, за який я раджу всім проголосувати. Але я прошу не допускати включення норм, які уряд не подавав, бо це перше читання ми розглядаємо. Дуже дякую вам за те, що ви повернули нас до тіла законопроекту. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Віктор Кривенко. Боже, пане Вікторе… Справді, в Україні є багато проблемних питань у багатьох сферах, в тому числі і в сфері відносин держави і осіб з інвалідністю. Сотні, тисячі і мільйони українців не можуть на вулицю вийти, не можуть потрапити в органи державної влади, і ці питання не сьогоднішні і не вчорашні, це питання багатьох урядів, в тому числі й того, який зараз керує державою. Прем'єр-міністр написав заяву про свою відставку. І я з подивом дізнався про рішення однієї з фракцій, вчора дивився по телевізору, найбільшої фракції, яка говорить, що, а ми приймемо рішення за цю відставку давати свої голоси чи не давати після особистого спілкування з Прем'єр-міністром. А можна так людей не дурити? У нас не рабовласницький стан, щоб приймати рішення, коли людина сама написала заяву про свою відставку, яку Народний Рух України вимагав не один рік, за те, щоб її задовольнити. І я дуже переживаю, що те, що сьогоднішня кількість депутатів, от подивіться, переді мною місць 50 взагалі немає жодного депутата, але прапорці є, це тренування і розминка перед четвергом, коли будуть голосувати про відставку уряду. Я закликаю всіх народних депутатів бути на роботі і дати свою оцінку діяльності уряду України, який очолював пан Гройсман. виборців подивитися, хто як буде на роботі, і новообраному Президенту, все ж таки, внести свої законопроекти, які він обіцяв, і по соціальному захисту, в тому числі і захисту осіб з інвалідністю. До речі, мені дуже приємно, що "Опозиційний блок" захищає пана Прем'єр-міністра. От я чую, можливо, наші слухачі й не чують, але я чую, як вони говорять, що не треба говорити про уряд, треба говорити про щось інше. побачимо, насправді, які ініціативи Президент внесе в найближчі тижні по енергетиці, в тому числі по тарифах, по економічних питаннях, по імпічменту. Я закликаю, щоб Президент став героєм і став першим Президентом, який внесе законопроект про імпічмент, власне, себе, про зняття недоторканності з Президента і суддів,

з проханням дотримуватися Регламенту і обговорювати законопроект, ну, не чують один одного. Це несправедливо, це нечесно. Це нечесно. Я дуже прошу, щоб ми обговорювали законопроект з інвалідності. І особливо дякую пану Пинзенику за те, що він повернув нас до тіла законопроекту. Пане Левченко, ви будете ще брати слово? Будь ласка. Я пам'ятаю. 17:10:43 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Дякую. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. По-перше, щодо законопроекту, власне кажучи, який ми розглядаємо. Так, законопроект важливий. По-перше, я погоджуюся з паном Пинзеником, що неприпустимо за жодних обставин з голосу вносити до нього будь-які правки. Він має розглядатися виключно в першому читанні, і треба хоч колись, хоч іноді згадувати про Регламент. Хоча, на превеликий жаль, Закон про Регламент у нас Верховної Ради, на жаль, дуже рідко згадується в цій сесійній залі, рідко дуже виконується. Тому голосуємо за нього в першому читанні. Але треба розуміти, що питання осіб, наших співгромадян, співвітчизників з інвалідністю, насправді не вирішується навіть близько якимось одним законопроектом чи не стосується взагалі одного законопроекту. Це питання просто підходу виконавчої влади, підходу цієї сесійної залі взагалі до людяності. Взагалі треба бути просто людьми – так? – а не невідомо ким. І треба піклуватися про людей, які в гіршому становищі, ніж ви. І на превеликий жаль, роками всі влади – що ця, що минула, що позаминула – не дуже сильно про це хвилювалися. Подивіться, наприклад, якщо ми говоримо про доступність тих чи інших об'єктів державної влади, не тільки влади, будь-яких інших громадських об'єктів, наскільки до них можуть фізично добратися, зокрема, особи, які не можуть самостійно пересуватися. Ну, це взагалі майже неможливо, це абсолютно жахливо. Багато дуже розказують в цій сесійній залі про Західну Європу, но чомусь дуже мало роблять у контексті Західної Європи. І це стосується, цього, власне кажучи, законопроекту. Я хотів би ще раз зазначити важливий момент, що на превеликий жаль, цей законопроект зараз не буде проголосований. І пані Ірино, якщо би… якщо би на цьому сесійному тижні більшість би зробила те, що вона обіцяла, а обіцяла більшість минулого тижня, кричала з цієї трибуни, кричала про відкриті списки, рвала на собі сорочки, що будуть відкриті списки, не дамо ми закриті списки, давайте відкриті списки! Але чомусь що? Сьогодні немає розгляду цього законопроекту. Чомусь його немає в порядку денному на цілий тиждень. Так от, якщо б ми розглядали зараз... О, прийшов пан Парубій, теж розказував про відкриті списки багато. Так от, якщо би зараз розглядали ми відкриті списки в другому читанні і йшли по поправкам, цим би займалася Верховна Рада України, так, тоді би цей важливий законопроект щодо осіб з інвалідністю не був би завалений. Розумієте? І було би дві користі для держави – і з одної сторони, прийняли нарешті відкриті списки, про які багато хто розказують, і з іншої сторони би, був би шанс на цей дуже потрібний законопроект, а так немає і ні того, і ні того, на превеликий жаль. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний пане Левченко. В президії знаходяться оптимісти і Андрій Володимирович, і я, і ми переконані, що Верховна Рада України прийме Закон про відкриті списки в нинішній каденції, А ще я хочу наголосити, що в президії є прихильники Регламенту Верховної Ради України, і ви знаєте, що без комітету неможливо поставити на розгляд, без комітету неможливо поставити на розгляд будь-який законопроект. Тому зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоби завтра в середу зібрався Комітет правової політики і прийняв рішення. Я звернувся до голови комітету з проханням, щоб були підтримані напрацювання робочої групи, щоб всі ці напрацювання були просто підтримані і голова комітету в цілому погоджується з цією логікою. Отже, колеги, ми проведемо ще дискусію, але відразу після рішення комітету ми зможемо перейти до формування таблиці і розгляду Виборчого кодексу з відкритими списками. Члени комітету налаштовані оптимістично до цієї роботи. І на тому питанні, колеги, не треба спекулювати, бо робоча група з найкращих спеціалістів працювала

Ми зможемо отримати рішення комітету і перейти до розгляду кодексу. Для того треба бути відповідальними, читати і вчити Регламент і розуміти, що як тільки буде рішення комітету, ми відразу невідкладно перейдемо до розгляду Виборчого кодексу, автором якого я маю честь бути. Дякую, колеги. Зараз Борислав Береза. Будь ласка. 17:15:15 БЕРЕЗА Б.Ю. Дякую, пане Андрію. Я хочу сказати, що, мабуть, в цьому залі жоден з присутніх не буде проти того, щоби внести зміни до Податкового кодексу України і замінити слова "інвалід", "інвалід війни" та "дитина-інвалід" в усіх відмінниках, числах на "особу", "особу з інвалідністю внаслідок війни" і так далі. Але питання в іншому. Пане Андрію, ви ж розумна людина, і я – розумна людина, ви бачите, скільки зараз депутатів, і ви розумієте, що цей закон не буде прийнятий, на жаль. На жаль, ми це повинні визнати. На жаль, ваше бажання прийняти цей закон та моє бажання стикнулося з тим, що в залі відсутня кількість депутатів. Я не знаю, скільки зараз – чи є 100 депутатів, чи менше, ніж 100 депутатів – але це проблема. І проблема, з якою ми стикнемося і далі, і завтра. На жаль, цій Верховній Раді залишилось не дуже великий строк. Що я хочу сказати? Цей законопроект дуже важливий, але є ще один законопроект, який може посилити Верховну Раду, це законопроект про тимчасові слідчі комісії, і я би хотів побачити, щоби ця Верховна Рада проголосувала його в другому читанні, і щоби цей законопроект посилив наступну Верховну Раду і ще наступні, тому що це те, що ми можемо зробити для України – це посилити вплив українського парламенту на все, що він робить в Україні. Це єдиний механізм, який ми можемо надати тим, хто прийде після нас для того, щоб вони могли впливати. Тому я хотів би, щоб ви почули зараз. Я не вірю в те, що зараз ми зберемо голоси не тому, що у зала немає потенціалу, а тому, що у зали немає голосів зараз. Саме в сесійному залі. І я хотів би, щоб на наступному сесійному тижні ми все ж таки розглянули Закон про тимчасові слідчі комісії у другому читанні, бо це те. що ми повинні зробити. Дякую. Дякую. Тільки дуже кумедно, коли ви мене агітуєте за речі, які я проголошую і проповідую. На Погоджувальній раді вчора я зробив повідомлення і дав доручення Комітету з правової політики по розгляду Закону про відкриті списки і дав доручення Комітету з питань Регламенту розглянути Закон про тимчасові слідчі комісії. Я дуже розраховую на те, що завтра обидва комітети приймуть рішення, і ми зможемо розглянути спочатку, я наголошу, бо він коротший, Закон про тимчасові слідчі комісії, там 1 тисяча 600 правок. І якщо завтра буде рішення комітету, ми зможемо не колись, а вже в четвер, післязавтра, перейти до його розгляду. І це моя принципова позиція. після того відразу перейти до Виборчого кодексу. Виборчий кодекс є довший, в ньому чотири тисячі з половиною правок, і необхідно, щоб Апарат міг цю таблицю звести. Це займе більше часу. Але такий план наш на найближчий період, і я цей план запропонував на Погоджувальній раді. Нам треба тільки одне, колеги, – сконцентруватись. Я ще раз наголошую, я попередив двадцять хвилин тому, щоб всі були на робочих місцях. Я зараз звертаюсь іще раз до голів фракцій, які відповідають за дисципліну, щоб усі були на робочих місцях. Хочу наголосити: у зв'язку з тим що я брав репліку, я зараз нам ще від депутатів Споришу Івану, потім від фракцій надам Радикальній партії і "Самопомочі", потім – заключне слово… і репліка, репліка, так? я щойно наголосив, якби ви слухали Голову Верховної Ради України, ви би чули, що я сказав про це. І потім ми вже переходимо до прийняття рішення. І, колеги, я не розумію тих депутатів, які виходять із залу. Навпаки, зараз маємо всі змобілізуватись, щоб максимально зібрати людей в сесійній залі під час голосування, під час прийняття рішення. Будь ласка, Спориш Іван. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", 15 округ, Вінниччина. Я, звичайно, знову ж таки, хочу нагадати залу, що ми розглядаємо законопроект 8402, а не інше – те, що ми говорили. Що тільки-но ми не говорили і від трибуни, і виступаючи із залу. То дуже б хотілося дійсно, що ми обговорювали цей законопроект. Я скажу, що тільки оте, що Ніна Петрівна Южаніна 2-3 рази виступила і вже так нам розжувала, що, мабуть, тут потрібно ж… і дійсно вже всі фракції готові підтримати даний законопроект. Але, на жаль, ми бачимо, що дійсно народних депутатів не вистачає Адже ми сьогодні говоримо саме за соціальний захист людей з інвалідністю. Саме головне, що, на що було наголошено, це дійсно пільги на 10 років по ПДВ. І я думаю, що ми повинні всі сьогодні проголосувати, тому що даже сама зміна "інваліда" на" людину з інвалідністю" – це вже великий плюс для тієї людини є, що вона, що її так називають. І тому я думаю, що ми повинні підтримати сьогодні Дякую. дійсно про даний законопроект, а не про вибори, які намічаються. Адже ми бачимо, що сьогодні ми з залу тільки говоримо: "Вибори, вибори і вибори". Це ми бачимо по виступах. Я думаю, давайте повернемося до виступів за даний законопроект. Дякую. Дякую вам. Ще виступи від двох фракцій. Від фракції Радикальної партії я запрошую до слова Олега Валерійовича Ляшка. Потім "Самопоміч". Я ж попередив і сказав, яка послідовність. Шановні українці, шановні колеги, так нечасто в парламенті розглядаються законопроекти щодо захисту людей з інвалідністю. І замість того, щоб обговорити по суті проблеми людей з інвалідністю, а їх в України більше 2 мільйонів осіб, говорять про все, що завгодно: про відкриті списки, про закриті списки, про Саакашвілі, про чорта лисого, ще про щось, крім проблем 2 мільйонів людей, які живуть як в аду. Не дай Бог нікому бути людиною з інвалідністю в Україні. Колись на прохання журналістів я сів на візок, щоб відчути себе у візку людиною з ДЦП. Я не зміг проїхати 100 метрів. Об перший же бордюр ударився і ледь не випав із того візка. А мільйони людей щодня стикаються з цими перепонами: до лікарні добратися не можуть, до аптеки, до будинку культури, до школи, до дитячого садка, до власного будинку не можуть заїхати. Я познайомився з однією сім'єю у Рівному, де чоловік - інвалід прикутий до візка, на 4-й чи 5 поверх піднімається – немає ліфту. Аналогічна історія у Кам'янець-Подільському, де познайомився з однією сім'єю, де молода мама, у якої двоє неповнолітніх дітей із ДЦП, і їй дали маленьку хібару, квартирку на четвертому поверсі. І 12 років вона цих дітей тягає на собі, двійнятка із ДЦП. У Боярці закривають єдиний в Україні будинок для незрячих людей, тому що 15 гектарів землі з лісом хочуть прикарманити. І сотні людей, які мають можливість хоча б раз у рік приїхати, незрячих, поспілкуватись між собою, їх викидають із цього приміщення. Допомога по догляду за людиною з інвалідністю на місяць – 17 гривень. І Міністерство фінансів приходить і тут виступає, про щось говорить замість того, щоб внести зміни до бюджету. І ми пропонуємо переглянути бюджет і для реального подолання бідності встановити допомогу по догляду за людиною з інвалідністю не менше мінімальної зарплати. І щоб цей догляд ішов в трудовий стаж. Тому що мати, батько все життя свою дитину тягають на собі, неходячу, незрячу, лежачу, отримують 17 гривень на місяць і немає трудового стажу, все життя доглядаючи за своєю дитиною, не відмовляючись від неї, не віддаючи в дитячий будинок, не перекладаючи свої проблеми на потреби держави. Ми наполягаємо на невідкладному перегляді Закону "Про Державний бюджет" і встановити видатки на вирішення проблем людей з інвалідністю не менше 3 щоб ні одна будівля, ні одна дорога, ні один інфраструктурний проект не вводився в експлуатацію без врахування проблем людей з інвалідністю. Оце буде реальна підтримка цим 2 мільйонам українських громадян, яких ви задовбали своїми розмовами замість реального вирішення питань. Ми пропонуємо цей реальний шлях. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від фракції "Самопоміч" пані Острікова. Верніться в рідну фракцію, будь ласка. Шановні колеги, ми розглядаємо дуже простий законопроект. Я переконана, що ви всі вже зрозуміли його зміст. У Податковому кодексі нам Міністерство фінансів пропонує замінити слово "інваліди" на "особи з інвалідністю". Це слова, слова важливі справді. Але, я думаю, що ці особи з інвалідністю, вони би набагато більше потребували і цінували би, якби Міністерство фінансів не подавало би нам технічних, неякісно підготовлених законопроектів, а переглянуло би в Податковому кодексі ті норми, які стосуються можливої підтримки, стимулювання, зокрема податкових пільг. Цей законопроект є черговим прикладом некомпетентності Міністерства фінансів, яке комплексно не думає про потреби тих чи інших категорій громадян. А зараз колега мені говорить, що на його окрузі в Білій Церкві є підприємство "УТОС", яке якраз і виробляє таку продукцію: магніти, інші дрібні товари, які сьогодні експортуються. І я хочу сказати Міністерству фінансів: подякуйте цим людям, подякуйте цим підприємствам, що ці люди працюють, не дивлячись на те, що вони мають інвалідність, забезпечують себе, свої сім'ї, не стоять до вас в черзі за субсидіями і іншими пільгами від держави, адресними. І ви мали би про них думати, а не депутати і не комітет. І ви мали би формувати дуже цілісну податкову політику по різних категоріях підприємств по різних секторах економіки. Чому я сьогодні задавала питання про митницю? Тому що ви почули від голови комітету, що ця продукція, яка виробляється на підприємствах, заснованих громадськими організаціями інвалідів, також експортується. І з чим вони сьогодні стикають на митниці? Вони сьогодні там стикають з затримками, а не із спрощеннями. Вони сьогодні там стикаються з силовим тиском і з поборами. А чому так стається? А я вам хочу проінформувати, шановні колеги, що сьогодні в державі немає жодної посадової особи, яка би відповідала за митну політику. Тому що Державна фіскальна служба знаходиться в процесі реорганізації, з неї виділена і створена Державна податкова служба, а Державна митна служба, її створення заблоковане. Тому що конкурс заблокований позовом народного депутата з БПП на обрання керівника. І що ми маємо по фіналу. Я вас хочу проінформувати, колеги, що митні платежі: план на травень був 29,4 мільярди, факт Виконання плану – 76 відсотків. Таку ж саму ситуацію ми маємо по ітогах 4 місяців. Виконання плану по митних платежах на рівні 80 відсотків. І саме тому, шановні колеги, ми сьогодні чуємо про заяви очільників ДФС про те, що вони починають чергову серію різних програм "Контрабанда – стоп!" і так далі, план "Бастіон". А насправді це ніщо інше, як силовий тиск на бізнес. Коли представники різних правоохоронних органів в період безвладдя, в період, коли немає жодної посадової особи, яка опікується митною справою, будуть чинити тиск на підприємців на митних постах. Тому, шановні колеги… Тому, шановні колеги, цей законопроект, безумовно, треба підтримати з тими пропозиціями, які озвучила голова комітету, в першому читанні. Ми готові це зробити. Але ми з вами всі повинні комплексно підійти до цього питання і подумати, що сьогодні формує бюджет і чому сьогодні в державі знищується митна справа. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я ще раз закликаю подивитися, кого немає і запросити депутатів в зал. Від "Опозиційного блоку" – Михайло Папієв, будь ласка. І потім від БПП – Ніна Южаніна. 17:28:10 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні народні депутати України! Шановні громадяни України! Ви знаєте, от, якось дивно спостерігати взагалі за тим, що відбувається у Верховній Раді України. Верховна Рада України не працювала протягом 4-х з половиною років. Зараз згадали, що є особи з інвалідністю, згадали, що відповідні є міжнародні зобов'язання України перед цими особами. І Кабінет Міністрів України – це така потужна структура, яка є теж суб'єктом законодавчої ініціативи – розродилася цим законопроектом. Це справді "слон народив мишу". Тобто фактично люди мали би взяти і взагалі розумітися про законодавче поле України. Бо, коли читаєш цей законопроект, абсолютно правильно – треба було би відповідно до конвенції замінити слова "інваліди" на "особи з інвалідністю". Але при цьому Кабінет Міністрів мав би знати, що існує ще і Закон України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю. І в цьому ж самому законі, зверніть увагу, Кабінет Міністрів посилається на Фонд соціального захисту інвалідів. Так у мене питання: хто заважав Кабінету Міністрів внести зміни ще і до цього закону і змінити назву Фонду соціального захисту інвалідів на Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю? Ну, і самий кричущий факт, який сьогодні взагалі, я змушений на нього звернути увагу. Пане Голово, ну, з яких пір ви будете ще підтримувати цю практику, коли суб'єктом законодавчої ініціативи є Кабінет Міністрів України, і комітет, який… який… предметом віддання якого є цей закон, він виходить і починає до розгляду в першому читанні вносити якісь свої зміни і правки. Це те, що каже Віктор Михайлович. Ну, це абсолютний нонсенс, це абсурд, це ганебна практика. У нас є законопроект в першому читанні, ми його приймаємо або за основу, або його направляємо суб'єкту законодавчої ініціативи, або на друге перше читання і багато інших, є відповідні рішення, які передбачені Регламентом. Немає такого, щоб на перше читання з голосу голова комітету щось вичитувала, і ми щось голосували. Не може такого бути. Треба приймати його або за основу, або не голосувати за нього, і вже на друге читання мають таке бажання – будь ласка, нехай працюють. це абсолютний нонсенс. Ми вже дійшли до того, що порушення Регламенту є ті, які заохочуються президією Верховної Ради України. Давайте все ж таки, от коли є зараз "лебедина" така пісня Верховної Ради, хоч зараз навчимося дотримуватись Закону України про Регламент.

Шановні колеги, шановні громадяни України, чи не дивно вам зараз чути про дотримання Регламенту саме на цьому такому потрібному простим людям, і не просто простим людям, а людям з обмеженою можливістю працювати, ми поставимо саме зараз крапку і будемо дотримуватися виключно Регламенту, тому що продовження дії пільги йде всупереч тексту проекту закону в першому читанні. Нам не стидно про це навіть говорити? Я не стану говорити про те, що, справді, урядовий законопроект з технічної точки зору неякісний, про те, що урядом не переглянуті і не прийняті зміни до Податкового кодексу, які стосувалися пільг саме тих соціальних сфер, які ми маємо продовжувати захищати, які точно не суперечать меморандуму з МВФ. Я про це мовчу. А якщо ви підняли це питання, то тоді послухайте. І те, що саме зараз до нас звернулися такі підприємства, дбаючи про свою подальшу захищеність, що в цьому зазорного чи позорного? Чого ми не можемо прийняти ці зміни? На жаль, у нас не вистачає голосів. Справді, всі тут присутні, я впевнена, будуть голосувати саме за прийняття даного проекту закону в першому читанні з урахуванням змін, запропонованих комітетом. І не якийсь там комітет, а Комітет з питань податкової та митної політики, куди делеговані представники всіх фракцій і де якраз працює завжди 17, 20, 25 людей постійно для того, щоб виносити виключно зважені закони сюди на розгляд в зал. Тому, шановні колеги, звісно, що нас зараз мало в залі, і представників БПП також мало в залі, недостатньо для того, щоб прийняти цей закон. Але я звертаюся до вас все ж таки. Попередні закони ми ставили на рейтингове голосування, а цей закон такий важливий для захисту тих людей, які потребують захисту, ми поставили отак прямо на розгляд в залі, на жаль. Тому я закликаю всіх голосувати і далі буду намагатися, все-таки, реалізувати те прохання, яке прозвучало до комітету, найближчим часом. І я сподіваюсь, що зараз ви зробите надзусилля, щоб депутати зайшли в зал і взяли участь в голосуванні. Репліка – Сергій Лещенко. І, колеги, за 3 хвилини голосування, і я прошу усіх займати робочі місця. Будь ласка, репліка. Шановні громадяни України, мені була репліка передана після цієї перепалки, коли мені хотіли закрити рота на трибуні українського парламенту, головного законодавчого органу демократії в нашій країні. Я хочу сказати, що рота ви мені не закриєте. Я як робив, так і буду робити все, щоб українські громадяни жили краще, а я буду викривати шахрайські дії олігархів і корупціонерів. І Порошенко за це вже ціну заплатив на виборах. Наступним заплатить ціну Луценко – людина, яка з останніх зусиль тримається за крісло. Коли Президент Зеленський сказав на трибуні "іди геть", він намагається за будь-яку ціну, затягнув Україну в авантюру з Джуліані для того, щоб бути на кріслі Генерального прокурора. Я хочу сказати Луценку, що він за це заплатить свою політичну ціну. Він заплатить за те, що він тут на весь світ розказував про Саакашвілі. Завтра Саакашвілі повертається в Україну. І я дуже не заздрю цій людині Луценку, тому що він за свої дії буде щодня платити. Краще нехай раніше йде з посади і не ганьбиться на цьому місці. Отже, колеги, заключне слово міністру фінансів. І переходимо до прийняття рішення. Заступнику міністра. Отже, колеги, заключне слово і переходимо до прийняття рішення. Прошу усіх запросити в зал. Прошу Секретаріат Верховної Ради України повідомити, що через 3 хвилини голосування. І прошу голів фракцій усіх запросити в зал. До заключного слова запрошується заступник міністра фінансів Граділь Андрій Іванович, Шановні депутати. прошу підтримати цей законопроект 8402. Саме про це доповідав від Міністерства фінансів, де йдеться про зміни в назвах відповідно до меморандуму. тут немає додаткових видатків, немає додаткових витрат бюджету. Прошу підтримати, бо це у відповідності до меморандуму і не заважає вносити зміни подальші в подальші закони. Ті зауваження і пропозиції, що були висловлені, я записав, ми їх відпрацюємо в майбутньому. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. Колеги, будь ласка, зайдіть в зал, щоб ми не повертались. Прошу усіх приготуватись до голосування і зайняти робочі місця. Це ті питання, які мають об'єднувати зал. І, будь ласка, заходьте в зал. Подивіться, кого немає поруч. І запросіть в зал. Готові, так? Отже, ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (№ 8402) за пропозицією комітету за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати, уважно за основу 8402. Голосуємо, колеги, дуже уважно кожен голос, підтримуємо. 17:37:39 Я поставлю на повернення. Прошу зайти в зал, прошу, хто не встиг, повернутися на робочі місця. Зараз я поставлю пропозицію повернутися. Зачитаю по фракціях: "Блок Петра Порошенка" – 60, "Народний фронт" – 44, "Опозиційний блок" – 20, "Самопоміч" – 11, Радикальна партія – 15, "Батьківщина" – 3, "Воля народу" – 1, "Партія "Відродження" – 4, позафракційні – 28. Я, колеги, поставлю на повернення. Прошу всіх зайняти робочі місця і повернутися в зал, і під час голосування брати участь у голосуванні. Прошу змобілізуватися, подивитися кого нема і запросити. Отже, я ставлю пропозицію повернутися до голосування за основу проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (8402). Прошу уважно, колеги, кожному брати участь у голосуванні. Прошу відповідально голосувати, голосуємо за повернення, прошу підтримати, прошу проголосувати, голосуємо.

Ще менше. Я в заключний раз поставлю, якщо не буде голосів, я перейду до голосування повернути в комітет. Отже, колеги, я ще раз ставлю на голосування пропозицію, повернутися до голосування за основу проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (8402). Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення. Голосуємо. Прошу проголосувати. За-178 Ставлю наступну пропозицію. Хто за те, щоб повернути законопроект в комітет для підготовки на повторне перше читання? Прошу підтримати, прошу проголосувати повернення в комітет. Голосуємо і підтримуємо. Прошу проголосувати. За-173 І заключна пропозиція, яку я маю поставити на голосування, це повернути суб'єкту законодавчої ініціативи. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення змін до (8402) повернути суб'єкту законодавчої ініціативи. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати. За-170 Рішення не прийнято. І, на жаль, проект Закону 8402 оголошується відхиленим. Наступний блок, друге читання, я по ньому проведу рейтингове голосування, щоб ми принаймні бачили, яка підтримка залу тих чи інших законів. Отже, я проводжу рейтингове голосування по чотирьох проектах законів другого читання, які стоять наступними в порядку денному сесії. Прошу всіх взяти участь в рейтинговому голосуванні. Перше. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів. Це є номер проекту 8370. І я оголошую по ньому тільки рейтингове голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати 8370 про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів. За-119 Наступний теж рейтингове голосування. Так попросили автори. Наступний: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування (6350). І я проводжу лишень рейтингове голосування. Прошу взяти участь, прошу підтримати.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

За-125 І заключний проект закону другого читання – це проект Закону про внесення змін до статті 242 Кримінального процесуального кодексу України (6070). Я теж оголошую рейтингове голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Отже, колеги, у нас наступний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Але я боюся і остерігаюся, що ми просто не встигнемо його сьогодні розглянути. Депутати налаштовані на повну процедуру. Якщо ми йдемо в повну процедуру, ми його просто не встигнемо розглянути. Я дуже вам дякую, що ви прийшли на наше засідання, лишилося надто мало часу, щоб ми встигли його розглянути. І я зроблю все можливе, щоб ми його іншого дня змогли поставити на розгляд в той час, коли ми будемо мати достатньо часу для його розгляду. Дякую вам, Сергій Ігорович, за участь в нашому засіданні. Я думаю, спільно ми зможемо цей закон провести наступного разу. Зараз ми вже не встигнемо розглянути цей проект закону. І тому вечірнє засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Завтра запрошую всіх о 10 годині ранку в сесійний зал. Нагадую, завтра звіт Рахункової палати, і прошу бути всіх присутніми на ранковому засіданні. Дякую вам. Дякую